na iduću točku to je: - Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o doplatku za djecu, prvo čitanje, P.Z.BR.801. Predlagatelj zakona je zastupnik Mladen Novak. Prijedlog akta ste primili. Vlada Republike Hrvatske dostavila je mišljenje. Kod donošenja ovog zakona primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na prvo čitanje zakona. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvu i Odbor za obitelj, mlade i sport. Izvješća ste primili. Želi li predlagatelj dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Poštovani zastupnik Mladen Novak. Izvolite. poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, uvažene kolegice i kolege. Moram vas na kraju nažalost ispraviti, raspravu još uvijek vodi Odbor za obitelj. ja sam nažalost s te rasprave morao doći ovamo branit svoj prijedlog zakona s obzirom da nažalost tamo rasprava još nije završena. Kao što ste primijetili ovaj zakon je vrlo kratak. Iniciran je od strane građanske inicijative "Pomozimo djeci s invaliditetom." I u suštini bit ovog zakona je da se ukloni diskriminacija koja je uvedena i stupila na snagu 2002.godine s 1.1.2002.godine a čime se praktički sve osobe, namjerno ne govorim o djeci nego o osobama, s obzirom da navršavaju 27 godina iza 1.1.2002.godine koji su napunili 27 godina gube pravo na dječji doplatak. Znači imamo dvije skupine tih ljudi, jedni koji su napunili 27 godina prije 1.1.2002.godine i imaju trajno pravo na dječji doplatak i oni koji su 27 27 godina napunili iza toga datuma i oni gube pravo na 830 kuna, 831,50 kuna. Riječ je u ovom trenutku predvidljivo oko 1100 osoba. Zašto predvidljivo? Zato što svakim danom kad netko napuni 27 godina ulazi u tu kategoriju, ulazi u ovu grupu ljudi, s druge strane i ona priroda čini svoje pa vjerojatno imamo i onih koji izlaze iz te kategorije. Zbirno to bi vam bilo na razini godine dana nešto manje od 11 milijuna kuna. Mislim da RH u svakom slučaju riječ je o osobama koje same sebi ne mogu pomoći, kako je to rekla predsjednica Odbora za za zakonodavstvo naša je obaveza da štitimo ljudske vrijednosti posebice onih najugroženijih. E pa sad imamo priliku zaštiti one najugroženije. Te osobe se sigurno ne mogu same pobuniti za sebe, ne mogu tražit svoje pravo, za njih to mora tražit netko drugi. Nalaz državne revizije za 2013.godinu za one koji ga žele pratiti ima na stranici 5.je navedeno i ovo ću namjerno citirati da ne bi bio zabune "Za 2013.godinu riječ je o nalazu državne revizije za ovo ministarstvo, resorno ministarstvo, za 2013.godinu je iskazan višak prihoda u iznosu preko gotovo 40 milijuna kuna. Višak prihoda prenesen iz prethodnog razdoblja iznosi 32 milijuna kuna, te višak prihoda raspoloživ u slijedećem razdoblju iznosi preko 72 milijuna kuna." Znači sredstava je bilo. Na sjednici Vlade kada se raspravljalo o ovom prijedlogu zakona rečeno je da je riječ o proširenju prava. Po ničem ovdje nije riječ o proširenju prava nego o ukidanju diskriminacije i isto tako se ne mogu složit ni sa definicijom da je određena skupina o kojoj se ovdje radi koji su prije 1.1.2002.godine napunili 27 godina da su oni privilegirani. Po ničem ne može biti privilegiran netko tko koristi svoja prava iz zakona. Znači ne govorim o privilegiranima nego govorim u ovom slučaju o ovoj drugoj grupaciji koji su diskriminirani. Interesantno je da se i ministrica Opačić jučer ako se ne varam u Daruvaru prilikom svog posjeta na pitanje novinara izjasnila da ipak je riječ o diskriminaciji. I isto tako imamo mišljenje pravobranitelje za osobe s invaliditetom koje je upućeno Hrvatskom saboru a gdje stoji, 6.svibnja znači to je danas, jučer, danas, jučer, u kojem stoji da se Vladi sugerira i Saboru da se postupi po ovom prijedlogu zakona jer je stvarno riječ o diskriminaciji. Znači izmjene članka 12.i 38. Ovaj zakon nije plod nerada jedne Vlade, činjenica je da ovaj problem traje od 2002.godine, znači ne okrivljujemo ni samo jednu ni samo drugu. Činjenica je da od 2020.je bilo stvarno dovoljno vremena, dovoljno prostora da se ovaj problem riješi. Činjenica je isto tako da je ministarstvu u 2.mjesecu 2013. dalo poslalo dopis u kojem stoji da su upoznati s ovim problemom i da će ga u najskorijem vremenu riješiti. Činjenica je da Zakon o inkluzivnom dodatku koji bi riješio ovaj problem je tijekom 2013.godine bio u javnoj raspravi. Iz nepoznatih razloga povučen, nikad pušten u proceduru daljnju. Činjenica je isto tako da mi danas raspravljamo o tome zakonu ako će bit volje mi to možemo ispraviti unaprijed. 11 milijuna kuna za Hrvatsku ne bi smio ni u kom slučaju biti takav problem da se diskriminacija nastavi i na neki način blagoslovi od strane vlasti. Apeliram na sve saborske zastupnike da podržite ovaj prijedlog zakona jer ovo je riječ o skupini koja se sama za sebe ne može izboriti. Da li ćete postupiti po ovome, ne znam, ali nadam se da da će savjest proraditi. Isto moram još jednu stvar napomenuti, riječ je o osobama sa invaliditetom. Da li znate, Da li znate, da apelirati na savjest je možda upitno. Da li znate, a vjerojatno znate podatak da je nažalost iz ove grupacije osoba sa invaliditetom preko 70% ispod granice siromaštva. Tim ljudima 831,50 kuna mjesečno znači puno. Nadam se da će ovi svi argumenti koje sam iznio biti dovoljni da se donese ispravna odluka. Hvala vam lijepo. Uvaženi kolega Novak postavili ste niz pitanja o tome da li nešto znamo. Pitanje osoba s invaliditetom u Hrvatskoj ako se na varam od 2003. godine pokušava se riješiti jednim jedinstvenim zakonom posebice kad su u pitanju dodaci uzrokovani, odnosno koji bi počivali na vrsti i stupnju invaliditeta. Svi pokušaji dosad su propadali, a Vlada u mišljenju na vaš prijedlog zakona veli da je u agendi za 2015. da se taj zakon usvoji. Ali to je nije smetalo da promjenom prethodnih zakona negdje oko 1100 invalida ostane bez onoga što se tada zvalo pravo na dječji doplatak. Čuli smo javno obrazloženje da je to učinjeno i da se ovaj prijedlog zakona ne prihvaća jer nema novaca. Sada ja postavljam pitanje ako je u agendi za 2015. namjera Vlade da novim zakonom riješi problem na koji ste vi ukazali bez rebalansa proračuna kako će taj problem biti riješen ako se ne osigura novac? Dakle, očito nije stvar u tome da nema novaca nego naprosto se išlo linijom i logikom uskraćivanja određenih prava zbog ušteda u državnom proračunu čime smo stvorili novu društvenu nepravdu jer osobe koje su ta prava stekli ranije su zadržale, a osobe koje su nakon donošenja tih zakonodavnih promjena ispale iz sustava ta prava nemaju. Zato se opravdano postavlja pitanje da li ovakvo odbijanje vašeg prijedloga zakona nije narušavanje ustavne jednakosti građana na pravo na socijalnu skrb, pomoć i zaštitu invalidnih osoba. repliku odgovara predlagatelj zakona, poštovani Mladen Novak. **Novak, Mladen (Nezavisni)** Hvala lijepo. Kolega Lesar na samoj sjednici Odbora za zakonodavstvo pomoćnica ministrice je izjavila da se na tome radi i da je predvidljivo da će zakon biti donesen u zadnjem kvartalu ove godine. Sama činjenica zadnji kvartal izborne godine vam govori o tome da li postoji namjera uopće da se zakon donese ili ne donese. Sad budimo do kraja otvoreni, stavimo karte na stol pa recimo istinu ukoliko procjene budu da mi nećemo dobiti, zbog čega na kraju krajeva zakon je pomaknut sa 60. mjesta na 8., upravo iz razloga da bi se izbjegla rasprava o tom zakonu u vrijeme predizborne kampanje jer to sigurno ne odgovara vladajućim. postoji mogućnost scenarija da koncem godine ispune svoje obećanje u zadnjem kvartalu i donesu takav zakon jer je u svrhu predizborne kampanje. Postoji isto tako mogućnost da preuzmu to obavezu novim zakonom jer su svjesni da gube izbore i prebace obvezu na nekog drugog, na neku novu vlast. Ali isto tako postoji mogućnost da, što je najvjerojatnije i točno, da ga jednostavno koriste u predizborne svrhe i kažu evo gledajte mi smo socijaldemokrati, mi smo stvarno osjetljivi, najugroženiju skupinu nitko od 2002. kad su sve druge Vlade bile na vlasti nije zaštitio evo mi je sad štitimo. Ali to je stvarno onda, premijer Milanović je meni jedanputa odgovorio da idem sa najnižim oblikom populizma. Kad sam ga pitao što će poduzeti za djecu koja su gladna u školi? Ja mislim da je ovo još niži oblik a ono uopće nije bio populizam što se na kraju i pokazalo. Hvala. Hvala gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, kolegice i kolege. Zakon o doplatku za djecu na snazi je 15 godina i u tom razdoblju doživio je više izmjena i dopuna. Ono o čemu danas raspravljamo jest problem koji se javlja kada je riječ o djeci sa težim oštećenjima zdravlja kojima se ukida pravo na dječji doplatak nakon 27. godine života iako su i dalje nesposobni za samostalan život i rad. Da podsjetimo Zakon o doplatku za djecu iz 2000. godine nije imao to ograničenje do 27. godine, a 1. siječnja 2002. stupio je na snagu novi zakon koji ukida to pravo osobama koje su starije od 27 godina. Na problem o kojem raspravljamo posljednje 4 godine upozorava i pravobraniteljica za osobe s invaliditetom u svojim izvješćima o radu. U tom dijelu upozorava na sve veći broj roditelja koji se obraćaju uredu te ukazuju da su stavljeni u neravnopravan položaj u odnosu na one roditelje koji su to pravo ostvarili do 1.1.2002. godine i kojima po spornom članku Zakona o doplatku za djecu pripada doplatak za djecu i nakon navršene 27 godine života do donošenja posebnog propisa o pravima osoba sa invaliditetom. Međutim, problem je što spomenuti propis nije donijet kao što nije donijet niti Zakon o inkluzivnom dodatku za koje je bilo propisano donošenje do kraja 2013. godine. Na isti način kao i pravobraniteljica upozorava i građanska inicijativa "Pomozimo djeci sa invaliditetom" koje govore da je riječ o diskriminaciji, jer zakon dijeli osobe sa invaliditetom starije od 27 godina na one koji su počeli primati dječji doplatak prije 1. siječnja 2002. godine i na one koji su ih počeli primati nakon tog datuma. Prema postojećim podacima od 1. siječnja 2002. do 31. prosinca 2013. godine pravo na dječji doplatak zbog navršene 27 godine života izgubili je 785 osoba. Toj brojci treba se pribrojiti dio osoba koji su to pravo ostvarile u periodu od 1. siječnja 2002. godine pa do danas, a koji su u 2014. i 2015. izgubili pravo na dječji doplatak zbog navršene 27 godine. Procjena je da njih ima oko 300 što bi sveukupno iznosilo oko 1100 osoba. Svaka od njih ostvarila bi pravo na 831 kunu i 50 lipa mjesečno što je oko 10000 kuna godišnje po osobi. Sada imamo činjenicu da oko 4000 osoba sa invaliditetom ima pravo na doplatak za cijeli život, a njih 1100 nema to pravo, odnosno njihovo pravo je prestalo nakon 27 godine života. Željela bih podsjetiti i na priopćenje pravobraniteljice za osobe sa invaliditetom koja je uputila u prosincu prošle godine uoči Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom gdje je kazala da osobe sa invaliditetom u RH žive na rubu egzistencije. Prema podacima iznesenim u Strategiji borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti u RH za razdoblje od 2014. do 2020. godine broj osoba u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti 2012. bio je 32,3% stanovništva što je jedna od najviših stopa u EU. 15,4% stanovništva živi u uvjetima teške materijalne oskudice i ne mogu zadovoljiti temeljne životne potrebe, a prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo taj postotak za osobe sa invaliditetom je veći i iznosi 18% osoba sa invaliditetom. To su poražavajući podaci. No, upravo ti podaci govore koliko je doplatak važan djeci sa težim tjelesnim oštećenjima. Bitno je osvijestiti da su ljudska prava osoba sa invaliditetom od posebne važnosti za državu i zajednicu čija je odgovornost brinuti za one kojima je to potrebno. U Hrvatskoj živi nešto više od 520 000 osoba sa invaliditetom što je ukupno 12% stanovništva. Najveći broj osoba sa invaliditetom, njih više od 50% je u radno aktivnoj dobi od 19 do 64 godine, dok je u dobnoj skupini od 65 i više godina oko 40%. I na kraju ove kratke rasprave kao i zadnji puta podsjećam da u Ustavu RH piše da je obitelj pod osobitom zaštitom države. Doplatak za djecu dio je obiteljskih potpora i namijenjen je za uzdržavanje djece. Korisnik doplatka je roditelj ili druga osoba koju određuje zakon. Također podsjećam i na surovu stvarnost u RH koje bismo trebali biti svjesni koliko god se ona pokušala prikriti, koliko god bili u javnosti optimistični i pojedini ministri i premijer, ali stanje u RH je teško. Obitelji teško žive kao i svi drugi na žalost. Stoga je doplatak jako bitan, a pogotovo kad znamo da zbog teškog života sve manje se obitelji odlučuje na obitelj i sve više obitelji odlazi izvan RH raditi i graditi svoju obitelj. Znamo da nam demografi ne predviđaju dobru budućnost a propos starosti nacije. Sve je više obitelji na prosjačkom štapu i mi moramo činiti sve da to olakšamo, da popravimo, a nikako da otežavamo. Jer evo u ovom slučaju na žalost javljaju se obitelji koje imaju neki problem zdravstveni. I neki dan je na televiziji bilo kako se otvorila još jedna socijalna trgovina. U Hrvatskoj čini se da je tih trgovina svaki dan sve više, a opet ih je u stvari sve manje. sve manje. Na žalost malo je i potreba za njima je velika. To nikako nije dobro. Baš zato potrebima ne bi trebalo ukidati prava. Naša je obaveza ustavna i ljudska pomagati obitelji u RH, a posebno potrebitima. Žao mi je da ova Vlada nema baš razumijevanje za stvarne probleme građana. Nesporno je da je dječji doplatak važna potpora, a u ovoj krizi pogotovo, jer mnogi ne rade i dječji doplatak im je jedini izvor prihoda. Hvala lijepo. zbog jednog prijašnjeg djela u raspravi uvažena kolegice, ali sad i na kraju moram reagirati na ovaj završni dio. Nije u pitanju da nema ova Vlada. Na žalost od 2002. godine pa do danas sve Vlade su u pitanju, tako da ne možemo reći da je krivica samo ove trenutne Vlade, nego u suštini ni jedna od dosadašnjih Vlada nije našla za shodno da uopće krene u rješavanje ovog problema. A zbog čega sam se prvo javio? Spomenuli ste izvješće pravobraniteljice za osobe sa invaliditetom i u tom izvješću stvarno pravobraniteljica upozorava na nedostatak Zakona o inkluzivnom dodatku. Ali upozorava na još jedan problem, da postoji mogućnost da će se tim zakonom objediniti sva prava i kumulativno smanjiti. Ona sad upozorava na to da bi moglo se desiti sredstva ostanu ista, povećamo broj korisnika prava i praktički nekima smanjujemo. A ponavljam činjenicu da je preko 70% tih osoba je u kategoriji siromaštva. Da li ćemo sad pristupiti jednom novom rješenju da kažemo o.k. siromašni su pa hajmo podijeliti siromaštvu da budu još malo siromašniji, ali će barem bit ravnopravni. Usput koristim ovu priliku da pozdravim roditelje koje na žalost odavde ne vidim, ali gore su roditelji. Evo ih, pozdrav. Pozdrav roditeljima koji su upravo zainteresirani za ovo i na kraju krajeva pokrenuli cijelu ovu inicijativu. I na kraju moram upozoriti na još jedan detalj koji nisam u uvodnom dijelu spomenuo, a to je Zakon o suzbijanju diskriminacije. U članku 2.tog zakona stoji, "Izravna diskriminacija je postupanje uvjetovano nekim od osnova i članka 1.stavak 1.ovog zakona kojim se osoba stavlja ili je bila stavljena ili bi mogla biti stavljena u nepovoljniji položaj od druge osobe u usporedivoj situaciji". Pa znači ne samo da je ovaj zakon da ga je Ustavni sud poziva na promjene tog zakona nego čak je Zakon o diskriminaciji nas upozorava da kršimo, da ljudska prava i na kraju krajeva zakonom provodimo diskriminaciju. I na kraju u članku 9.tog istog zakona "Diskriminacija u svim pojavnim oblicima je zabranjena", e ovo je baš zgodno. Ovdje je legalizirana, diskriminacija, pa sada je na nama ako ništa drugo da ispravimo barem tu nepravdu. Hvala. Zahvaljujem. Za repliku se javio poštovani Rajko Ostojić. **Ostojić, Rajko (SDP)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Kolega Novak, dakle prvo zahvaljujem na zakonu, zahvaljujem na jako dobro obrazloženom zakonu. imate samo jedan tipfeler u točci 2.na stranici 2 kaže prva rečenica "Zakon o doplatku na djecu stupio je na snagu 1.siječnja 2000.godine". evo samo čisto istine radi. I zahvaljujem na tome na vašem apelu da ovaj zakon ne bude predmet politizacije. Zahvaljujem na tome što ste vrlo jasno rekli da je stupio na snagu 1.siječnja 2002.da je od tad prošlo jedno 4, 5 premijera i da nažalost nitko na to nije reagirao. zato bi stvarno apelirao jer vaša prethodnica to počela politizirati, da postoje stvari o kojima ne treba politizirati, osobito jer je Vlada napisala vrlo jasno, predsjednik Vlade, da u godišnjem planu normativnih aktivnosti će doći napokon, napokon slažem se sa vama i Zakon o inkluzivnom dodatku, vrlo jasno. Godišnji plan normativnih aktivnosti za 2015.godinu. I upravu ste, postoji dijelom diskriminacija, u pravu ste postoji diskriminacija. Diskriminacija koja se desila jel su neki zadržali svoja stečena prava, a nažalost svi oni drugi koji su tog 1.siječnja 2002.ušli u drugu skupinu nisu to napravili. Uvjeren sam da će Zakon o inkluzivnom dodatku to ispraviti i stoga apeliram sada i na vas iako sam vas inicijalno hvalio da ne coprate u smislu negativnog copranja, dakle … ste i sami taj mali siromašni dio da će se podijeliti na još manje dijelove. Nema to smisla. Pogledajte obrazloženje Vlade, vrlo je jasno napisano koliko je Ministarstvo socijalne politike i mladih na stranici 3 omogućilo tijekom ovog mandata i koliko je napravilo za sve skupine uredu, ostalo je još ova skupina i uvjeren sam bez politizacije da će to biti tijekom 2015.godine. Hvala vam lijepa kolega Novak na vašem zakonu. Odgovor na repliku poštovani Mladen Novak. ovaj ajmo reći diskriminatorski dio. Što se tiče copranja, nemam namjeru coprati, ali je iz svih nastupa do sada ljudi iz ministarstva, hoćete od ministrice, hoćete od njezinih pomoćnica koje bolje da ne spominjem ovdje s obzirom na izjave koje su dale, definitivno daje naslutiti da se nema ni namjera rješavati taj problem odnosno da, ajmo biti realni, zadnji kvartal zadnje godine mandata. Dal je realno nešto da je to ozbiljna namjera rješavati nekakav problem? A ovo što ste vi spomenuli izvješće Vlade u kojem stoji ako se ne varam na stranici 3 što je sve pobrojano, hoćemo li napraviti analizu što je sve od toga uopće realizirano. Pa ću vam reći da imate slučajeva iz 9.mjeseca 2013.godine da ljudi čekaju rješenje. čekaju rješenje od 9.mjeseca 2013. Što reći tim ljudima? A imate zakonsku odredbu gdje stoji koji je krajnji rok za odgovore za rješenja. Ne možemo se na ništa drugo povlačiti nego na ono što je realno, što je stvarnost. Argumenti koje imamo, imamo ih i mi i vi. I slažem se s vama, nemojmo politizirati, nemojmo okretati, činjenica je da prošlo 13 godina i da se u tih 13 godina se stvarno promijenilo vlada i premijera i da nitko nažalost nije pristupio rješavanju ovog problema. Pa ajmo sada poduzeti nešto, ako ćemo čekati zadnji kvartal pa iskreno rečeno da li bi vi vjerovali da ste na ovoj strani da sjedite da li bi vjerovali u ozbiljnost namjere rješavanja problema? Hvala.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 Hvala lijepo uvaženi gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovane dame i gospodo. O ovom zakonu kao što su i neki prethodni govornici kolege kazali, stvarno sa iskrenom namjerom i bez trančarenja i politiziranja jer predmet i tema ovog zakona je nešto što je u osnovama svih ideologija prisutnih u ovom Saboru. U osnovama i socijaldemokracije i demokršćanstva i liberalizma pa čak i kod konzervativaca za koje što samo ime govori možemo konstatirati da su prilično konzervativni sigurno u njihovoj ideologiji ne postoji ništa što bi bilo iole suprotstavljeno intenciji da kao društvo budemo humani. 13 godina ova država i ovaj časni Dom toleriraju diskriminaciju ako stavimo na stranu težinu te riječi u kontekstu hrvatskog Ustava, u kontekstu svih ideologija koje sam malo prije spomenuo. Pa i u kontekstu činjenica da je Europska unija i zapadna civilizacija se temelje na nediskriminatornosti, ako to stavimo na stranu ali onda moramo obratiti pažnju na činjenicu koga je ovo društvo 13 godina ovako brutalno diskriminiralo, koju kategoriju građana Republike Hrvatske? One koji su stjecajem teških okolnosti i sudbine hendikepiranih, ugroženih u teškoj životnoj situaciji, one ljude koji kroz svoj život žive drame. 13 godina svi premijeri u tih 13 godina svi ministri resorni su ignorirali činjenicu da su ovakvom pravnom situacijom koja regulira ovo područje krši Ustav Republike Hrvatske, krši i određeni broj zakona i da smo dopustili da ti ljudi žive u ovakvim okolnostima. Kako je do toga došlo rekao i kolega kao predlagatelj dakle izmjenom zakona iz 2000. godine oni koji navrše 27 godina po zakonu iz 2002. gube pravo. Oni koji su dotle stekli temeljem članaka prethodnog zakona to pravo imaju ga, nakon ovih izmjena 700 i nešto pa do 2013. godine pa sada kada pribrojimo i nekakav procijenjeni broj nekih otprilike 1000 i 1100 ljudi. Čak ne jedan koji bi bio dovoljan razlog da o ovome raspravljamo u Hrvatskom saboru 1100 ljudi smo doveli u poziciju da budu diskriminirani. I sada imamo situaciju da se aktualna Vlada koja je to odista izgleda stavila u program svoga rada o tome očituje i politika se pokušava očitovati, nemojmo to riješiti sada, to ćemo sad mi riješiti krajem godine kada donesemo taj zakon koji politika nije 13 godina donijela. Dame i gospodo, ova sramota za hrvatsko društvo ne da bi trebala biti riješena danas, ne da je trebala biti riješena jučer, ona je trebala biti riješena prije 13 godina. Obrazloženje da ćemo nešto ovakvog karaktera ispravljati za 6 ili 7 mjeseci da bi to onda bio plod rada Vlade, izvršne vlasti a ne nekog od saborskih zastupnik igrom slučaja koji nije u vladajućoj većini jednostavno je bezobrazno. Bez obzira i na prethodne Vlade i ovu Vladu, bez obzira na stranke, bez obzira na ideologije. To nije argumente. To što će se jednom donijeti zakon koji se trebao donijeti prije 13 godina nije argument da ovu anomaliju u hrvatskom društvu ne rješavamo odmah. Prije neki dan sam kao zastupnik napravio jedno izuzeće koje se čak onako u kuloarima saborskim doživljava i kao svojevrsni incident kada sam za jedan amandman tražio pojedinačno glasovanje jer me je interesiralo da vidim tko će sve od zastupnika glasati protiv transparentnosti u Zakonu o poljoprivrednom zemljištu. Pa je velika većina mojih kolegica i kolega u ovom časnom Domu glasala protiv transparentnosti. Pa ajde radi se o kukuruzu i o soji. Ovdje se radi o ljudima. Da sam na mjestu kolege Novaka ukoliko postoje poslovničke odredbe tražio bih pojedinačno glasovanje o ovom zakonu da vidim tko će reći protiv. Baš bi me interesiralo da vidim tko će reći protiv, pa recimo od muških kolega se ujutro mrtvo hladno brijati ispred ogledala. Zbog toga jer je to ne znam netko u ministarstvu ili Vladi procijenio da bi bilo političko oportuno staviti u frižider još 6 mjeseci. Baš bih volio i pogledati ću u oči nakon glasanja o ovom zakonu svakog koga sretnem taj dan. Mirnim, blagim pogledom ću pogledati svakog u oči da vidim tko će glasati protiv zakona koji rješava ovakvo pitanje. A što se tiče potrebnih sredstava ako ih nema eventualno u državnoj pričuvi, ako ih nema u nekim nišama onim škafetinima u Ministarstvu financija gdje svaki ministar zna za ovakve stvari imati spremljeno nešto sitniša. Onda možemo mi u ovom časnom Domu malo smanjiti ovaj avijatičarski sindrom, malo manje letjeti okolo jer od tog našeg letanja baš građani ove zemlje i nemaju nekakvu osobitu korist pa smanjenjem putnih troškova, malo skromnijim radom fokusiranim više na domaće probleme koji spavaju ovdje 13. godina uštediti nešto novaca da se osigura sprječavanje diskriminacije bolesnih i hendikepiranih u ovoj zemlji. Klub Narodne stranke reformista, DC-a i Novog vala će glasati za ovaj zakon. Hvala lijepa. Hvala. Kolega Baranović, potpuno se sa vama slažem da je ovaj problem trebalo riješiti prije 13 godina. Žalosno da 13 godina kada govorimo o djeci koja su invalidna, kada govorimo da i kada su navršili 27 godina o njima treba puno više skrbiti nego o djeci, izgubiti određena prava ili staviti ih u neravnopravni položaj sa nekima koji su stekli određena prava. I mislim da ovaj Sabor o tome treba itekako voditi računa jer ne radi se o nekom većem financijskom iznosu po ovome što smo čuli radi se o 11 milijuna kuna a 11 milijuna kuna itekako se može naći u proračunu i nitko ne može tvrditi da 11 milijuna kuna za rješavanje ovog problema nema. Samo je pitanje da li ima volje, da li ima želje da se ovaj problem riješi. Ako 13 godina se nije rješavao sad je ipak vrijeme da se to riješi, bez određenih … nego u interesu roditelja, u interesu te djece. I potpuno se slažem sa vama i vašom diskusijom kada ste rekli trebalo bi glasati pojedinačno pa da se vidi tko će biti protiv ovakvog prijedloga. **Baranović, Petar (Reformisti)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Uvaženi kolega Tušak, odgovor na ovu vašu repliku ću iskoristiti da apeliram na premijera Vlade Republike Hrvatske Zorana Milanovića da iskoristi svoj autoritet i da da zeleno svjetlo svojim ljudima u Hrvatskom saboru da ne gube obraz jer ovo ne može čekati. Nikakvih 6 mjesece, dapače bit će nam drago ako se donese organski zakon za 6 mjeseci, ali ovaj zakon rješava nešto što smo trebali riješit prije 13 godina. Danas, raspravljajući uopće o ovome i o istini koja je razlog za ovaj zakonski prijedlog, osjećam se neugodno kao čovjek koji je profesionalac u hrvatskoj politici jer je ta hrvatska politika bez obzira što nisam prethodnih godina bio akterom, odgovorna za ovu sramotu. Ukoliko ovaj zakon na glasanju ne prođe bit će mi stvarno neugodno bit saborskim zastupnikom. Hvala lijepo. Hvala lijepo. Zbog čega sam se javio opet, zato što sam se konzultirao sa roditeljima koji su ostali na sjednici odbora do kraja što ja nažalost nisam mogao jer sam morao doći na sjednicu. Tamo su informirani od zamjenice ministrice da je formirana radna grupa za izradu novog Zakona o socijalnoj skrbi, ali vrlo je interesantno da pravobraniteljica za djecu nema informaciju o tome, iako bi po svemu morala bit sastavni dio toga, te radne grupe. Prema tome, te takve da ne kažem argumenti koji su čisto za pranje vlastite savjesti i bacanje magle u javnost, žalosni su uopće što dolazi do njih. Čisto da podsjetim, ovdje je spominjan razumni rok. Zar itko više vjeruje u razumni rok kad je Ustavni sud 2008. pozivao na probijanje roka razumnog za donošenje novog propisa, a govorimo o 2002. godini. I dužan sam kolegi Ostojiću koji nažalost nije tu, članak 110. Zakona o socijalnoj skrbi kaže da je rješenje, rješenje, centar za socijalnu skrb dužan je donijeti rješenje u roku 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva. Ukoliko je potrebno vještačenje onda je taj rok 30 dana. Sjetite se da sam rekao da ima slučajeva čak iz 9. mjeseca 2013., prema tome o čemu pričamo i o pravima i o realizaciji od strane resornog ministarstva. Kolega Baranović je ovdje spomenuo, tko će imat obraza pogledat se u oči i volio bih vidjet kako će izgledat glasovanje. Čisto vama za informaciju, na Odboru za zakonodavstvo glasovanje je bilo 2:7, znači 2 zastupnika su podržali ovaj prijedlog, 7 ih je bilo protiv. Danas na Odboru za obitelj ista situacija, opet isti rezultat 2:7. Hvala lijepo. **Grubišić, Boro (HDSSB)**

novaca koji su potrebni za provedbu ovoga zakona ima koliko god hoćete. Nije da novaca nema nego je pitanje zapravo korištenja toga novca. Ako pogledamo samo najmove državnih institucija, dakle najam koji plaćaju državne institucije u privatnim prostorima, koliko god hoćete dakle ima mjesta za uštedu. Ako pogledate da je konzultant premijera u svezi izbora dobiva 300 000 eura ili 2 milijuna prema novinskim i medijskim napisima, ima novaca. Ako imamo spoznaju da je kupnja automobila za više od pola milijarde kuna samo u prošloj godini, onda ima novaca. Ako pogledamo bogatstvo onoga koji je u zatvoru, a opljačkao Hrvatsku i njegove satove, slike i sve ono što ima, pa onda i one divlje zvijeri bivšeg predsjednika Hrvatske gospodarske komore, kada bismo to stavili na nekakvu aukciju dobili bismo prilično veliki iznos novaca. Ako pogledamo izvješće Državne revizije pa vidimo da je za vanjske suradnike umjesto 2% od plaća ljudi u državnim službama plaćeno nekoliko puta više i to bespravno i protuzakonski, onda ima novaca. Ako uzmemo da je za svaku godinu ove Vlade za informatizaciju ministarstava, agencija i svih ostalih plaćeno od 500 do 600 milijuna kuna novih strojeva, dakle naprava za informatizaciju onda ima novaca. Ima se, samo kako se troši. Ovih 11 milijuna kuna koji su potrebni godišnje, dakle ovi automobili koji su nabavljeni mogli bi pokriti za 50 godina, za 50 godina bi mogli plaćati dakle ljudima koji se skrbe, a znamo svi koja je to i muka ali i ljubav roditelja da skrbe o djeci. I koja je razlika? Dakle, ako je netko invalid, teški invalid do 27 godine što se dogodilo na njegov 27 rođendan? Jel' on prestao biti invalid? Kakva je to način razmišljanja koji je doveo do toga da se ukine 31.1.2001. godine naknada za takvu djecu, djecu pod navodnike, jer oni su zapravo kako je rekao sam kolega Novak u stupnju djece od 5 do 10 godina ostali i u svojoj 50 godini će biti takvi, pa kolokvijalno kažem djeci. Dakle, kada se to i ukidalo kako smo razmišljali tada i oni koji su donosili tu odluku. Znači do 27 godine ima pravo, a 20, hvala bogu nakon što je napunio 27 godina on je valjda se ne znam prestao biti invalid, nema više invalidnosti, on je sposoban za posao. Dakle, potpuno nesuvislo donesen zakon. I umjesto da se ta greška ispravi, evo već 13 godina, a Vlade idu i izvršna vlast se mijenja nikako da se promijeni. Mislim da se radi o tome da će to tako biti tzv. dileid low, engleski prevedeno odgođeni zakon. Naime, nije prvi puta da Vlada RH slušajući naše rasprave u Saboru i ne samo rasprave negoli i amandmane i prijedloge i što sve ne predlažemo ovdje u saborskoj raspravi postupi po sukladno našim raspravama nekih ljudi u oporbi ali sa zakašnjenjem i onda to pripiše naravno sebi. Neka pripiše kome god hoće, ali neka se nepravda ispravi i to ne dileid odgođeno, negoli odmah ili sad kao u ovom slučaju što je potrebno. Govorili smo i uložili smo amandman Češek, Grubišić za milijun i pol kuna za gladnu djecu, školsku djecu u Hrvatskoj. Amandman je odbijen, ali moram evo i pohvaliti i ministra školstva da je okupio radnu skupinu, da je ravnateljima svih osnovnih škola poslao upite da dostave broj gladne djece u svojim školama. Dakle, nešto poduzima ne bi li od nove školske godine da se ne bi događala takva stvar. Ne smatramo mi to svojim uspjehom kao oporba, neka to provede tko god hoće samo da se to više ne događa i da mediji ne pišu tako kako pišu, da djeca u Belom Manastiru, u Baranji, u našoj Slavoniji imaju jedan jedini obrok i to onaj koji dobiju u školi. Ili pak ako ga ne dobiju onda pojedu jednu jabuku ili ne dobiju ništa u školi. Tako i ovo ovdje. Nema potrebe da se politizira ova stvar. Ova je stvar, jednostavno ovaj zakonski prijedlog u kojem postoji parcijalna ali i totalna diskriminacija. Parcijalna je za one koji su izgubili, dakle navršivši 27 godinu njih je 785. Ali oni novi koji su nakon 2002. invalidna djeca njih je 300. Oni su u potpunoj diskriminaciji, oni su u potpunoj diskriminaciji. Kada smo govorili i kada imamo čak i Kazneni zakon, ovdje smo ga glasovali o diskriminaciji onda smo rekli da je svaka diskriminacija kažnjiva po zakonu bilo da se radi o vjeri, spolu, čak seksualnoj opredijeljenosti ali i u vezi ove materije kada diskriminiramo invalidne osobe, a ovim putem moram reći invalidnu djecu. I zbog toga ukoliko će kolega Novak tražiti pojedinačno glasanje slažem se s tim naravno, ali cijeli klub HDSSB-a će biti jednoglasan za usvajanje ovoga zakona. Hoće li Vlada, dakle i saborska većina Kukuriku koalicije i osobno ili grupno glasati protiv ovoga zakona, pa će onda za mjesec, dva dana donijeti neki svoj zakonski prijedlog koji će biti sličan ili identičan ovome. Pa nek' bude i tako, ali neka bude što prije, neka bude i tako. Nemojte čekati izbore, nemate potrebe. Možete se u predizbornoj kampanji pohvaliti da ste nakon 13 godina promijenili zakon u svibnju ove godine. Dakle, nema tu zastare. Taj hvale vrijedan potez može biti i predizborni adut i u studenom i u listopadu ili pak u siječnju kako netko priča da će biti izbori. Nije ni bitno kad će biti. S obzirom da vrijeme ističe evo zahvaljujem na strpljenju i još jedanput ponavljam da će klub HDSSB-a biti za ovaj zakonski prijedlog gospodina Novaka. **Stazić, Nenad (SDP)** Zahvaljujem. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Poštovana kolegica Mirela Holy. Hvala vam poštovani potpredsjedniče. Kao uostalom gotovo svi ako se ne varam koji su prethodno govorili i ja ću podržati s velikim zadovoljstvom ovaj prijedlog zakona zato što smatram da je obaveza države da štiti najosjetljivije i najranjivije skupine u društvu i apsolutno je nedopustivo da osim toga što nećemo štititi ranjive skupine u društvu ovim zakonom, odnosno ovim zakonom suzbijamo diskriminaciju između ranjivih skupina u društvu što je također izuzetno važna stvar. Ja neću podsjećati na ono što nam nalaže Ustav RH, a to je da ne radimo razliku među ljudima i da svi imaju pravo na znači jednaku zaštitu odnosno jednaka prava temeljem određenih situacija i smatram da je apsolutno nedopustivo da su sve dosadašnje Vlade u tom razdoblju od 2002. godine kada je trebalo krenuti u izradu Zakona o inkluzivnom dodatku to propustile učiniti i nema apsolutno nikakvog opravdanja za to da taj zakon još uvijek nismo raspravljali u Hrvatskom saboru. Smatram da bi s obzirom da pretpostavljam da će Vlada Republike Hrvatske odbiti ovaj prijedlog zakona, odnosno da je već odbila vjerojatno ovaj prijedlog zakona u svom mišljenju. Očekujem da kroz najmanje ono tjedan dana, dva tjedna na Vladi RH bude raspravljen prijedlog Zakona o inkluzivnom dodatku i da na taj način barem Vlada Republike Hrvatske pokuša sprati dio ljage kojim kojim je negativnim mišljenjem o ovom zakonu svakako stavila na sebe. S obzirom da je dosada već zbilja sve rečeno o ovome evo ga ja samo još jednom ponavljam da ću podržati ovaj prijedlog zakona. Zahvaljujem. Sad još imamo završnu riječ, hoćemo li stići do stanke ili da to ostavimo za 15,00 sati? … /Upadica se Bit ću kratak. Samo ću se osvrnuti na ove rasprave zadnje koje su bile. Sad već najavljujem da tražit ću pojedinačno izjašnjavanje svakog zastupnika oko ovog zakona. Moram spomenuti kolega Baranović, pardon Grubišić, je postavljao pitanje oko utroška sredstava novaca koji su na raspolaganju, spominjao je različita različita ulaganja u automobile i ne znam što sve nije spominjao. Ja ću samo spomenuti da je danas na današnjoj sjednici Vlada donijela odluka o investiranju 20 milijuna kuna u projekt Sjeverno veleučilište, sveučilište što već je, što je isto tako vrlo dvojbeno i diskutabilno al za to se našlo. I još jedan detalj, pripisivanje zasluga. Pa svi jako dobro znaju u čije vrijeme za koje vlasti je zakon donesen. Nebitno je tko ga je inicirao, oni koji su ga prihvatili, usvojili i donijeli, koji imaju dovoljan broj ruku oni ga pripisuju sebi. Tko je inicijator je apsolutno nebitno. **Stazić, Nenad (SDP)** Zahvaljujem. Sad ćemo zastati s radom. Određujem stanku. Nastavit ćemo u 15,00 sati s točkom 11. po našem dnevnom redu, to je ovaj Konačni prijedlog Zakona o provedbi uredbe

Hvala